Odbor za zakonodavstvo podnio je amandman. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Tatjana Kesić-Šapić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva. Izvolite. lijepo predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva i tarifom upravnih pristojbi koja je njegov sastavni dio, uređuje se plaćanje upravnih pristojbi za radnje u postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo. U skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7.-Pravo intelektualnog vlasništva, od 18. listopada 2006. godine i sa zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na konferenciji o pristupanju u Bruxellesu 14. veljače 2007., zavod je zavod je tijekom 2007. izradio izmjene i dopune 6 zakona iz svog djelokruga te pripadajuće pravilnike. 1.1.2008. godine je u Republici Hrvatskoj stupila na snagu i Europska patentna konvencija. Navedenim su propisima uvedeni novi pravni instituti, prvenstveno žalba kao i europski patent, žig zajednice i dizajn zajednice i neki novi postupci koji se ne mogu provoditi dok predloženi zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u područja prava intelektualnog vlasništva ne stupi na snagu. Ovim predloženim zakonom postiže se potrebna usklađenost hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, stoga se predlaže donošenje zakona po hitnom postupku, isto tako u ime predlagatelja želim izvijestiti da se prihvaća amandman Odbora za zakonodavstvo u kojem se briše stavak 2. u članku 5. predloženog zakona. Hvala. Žali li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi, u ime Kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Nevio Šetić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospode zastupnici, gospođo državna tajnice. Na samom početku reći ću da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovoga zakona vrlo jednostavno ovim zakonom usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije i kao što se vidi prethodilo je jako puno rada da bi došli do konačnog rješenja. Zapravo ovo vrlo važno područje i postupci glede intelektualnog vlasništava koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo ovim zakonom se konačno oblikuje i čini kompatibilnim s pravnom stečevinom Europske unije. Praktično se ostvaruju naše obveze preuzete u okviru procesa pridruživanja Ovdje valja istaknuti kako je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva kruna jednog daleko kompleksnijeg usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije i kako će Hrvatska u trenutku pristupanja Europskoj uniji, a što vidimo da je svaki dan sve bliže, pružiti isti stupanj pravne zaštite na području patenata kakav je uspostavljen u državama članicama Europske unije. Naime u skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje 7 – Pravo intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. godine i sa zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju u Bruxellesu 17. veljače 2007. godine već su doneseni sljedeći zakoni i zato treba predlagatelja pohvaliti jer ovdje je čak šest zakona prethodilo konačnom usklađivanju kao što je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu, Zakon o izmjenama dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija, poluvodičkih proizvoda, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Danas smo isto tako slušali rasprave i od gospodina Kajina samo na ovakvom primjeru vidi se kakve sve preobrazbe treba hrvatsko društvo učiniti i u praksi raditi, a ne neka prizivati prevladana vremena koja nam ne mogu pomoći, a namjerno sam pročitao ove zakone jer nije ih lako uskladiti a još teže provoditi u praksu, ali mi tu infrastrukturu imamo. Znači imamo infrastrukturu iz koje možemo graditi svoje moderno društvo. Osnovna pitanja koja uređuje ovaj zakon, ovim zakonom kojim se tako opširna mijenjaju na čemu se radi se i dopunjava u smislu uvođenja plaćanja upravnih pristojbi nastalih kao posljedica novih instituta koje predviđa nova zakonska infrastruktura, nova zakonska osnova. Tu je prije svega plaćanje pristojbi za institut žalbe uveden Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o patentu na koji se pozivaju ostali zakoni iz područja industrijskog vlasništva u smislu uvođenja drugostupanjskog postupka u postupcima za priznanje prava industrijskoga vlasništva. Zatim plaćanje upravnih pristojbi za prijedlog za nastavak postupka. Zahtjev za obnovu prava prvenstva te njegovu izmjenu ili dopunu. Plaćanje pristojbu za pretvorbu europske prijave patenata podnesene putem europske patentne konvencije u nacionalnu prijavu. Prosljeđivanje prijave žiga zajednice i prijave industrijskog dizajna zajednice, prosljeđivanje prijave za međunarodnu registraciju žiga i naknadu dezignaciju mađunarodne registracije žiga. Osim toga predlaže se terminološko usklađivanje pojmova s pojmovima koje koristi novi zakon u području prava intelektualnog vlasništva kao što je npr. promjena termina, ponovna uspostava prava u povrat u prijašnje stanje. Učinjena je i minimalna korekcija visina pojedinih upravnih pristojbi koje se detaljno obrazlažu u obrazloženju teksta prijedloga zakona. I doista želim naglasiti da ovdje čitav jedan set pristojbi koji vrlo detaljno detaljno i precizno razrađuju i one se kreću uglavnom do 50 ili 100 kuna te pristojbe, neke su i nekoliko stotina kuna u skladu s ovime što je rečeno i vidi se koliko je to kompleksna i specifična materija. Riječ je dakle o pristojbama koje se kreću unutar tih nekoliko stotina kuna, ali iznimno važno za ovo područje djelovanja i rada kao što je intelektualno vlasništvo gdje sada i naši građani koji ovdje pružaju i imaju mogućnosti realizacije postaju jednakopravni s onima u I završno želim reći, gospođe i gospodo zastupnici i zastupnice još jednom izražavam zadovoljstvo Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice što je ovako kompleksna materija usklađena, a na temelju pregovaračkog stajališta Republike Hrvatske poglavlje broj 7 – Pravo intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom Europske unije i ovo je doista jedan veliki korak naprijed jer prema rješavanju i drugih pitanja koje imamo i nije potrebno dodati da će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovaj zakon. Hvala vam. Hvala. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana predstavnice Vlade, kolegice i kolege. U ime kluba SDP-a želim istaknuti da će klub SDP-a podržati donošenje ovog zakona, zakona, Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, s Konačnim prijedlogom zakona, dakle očito je da se radi o europskom zakonu, odnosno našem zakonu kojim se želim uskladiti sa standardima Europske unije. Ali nikako se evo na početku bi htjela posebno istaknuti, ne možemo složiti s ovim što je rekao kolega Šetić govoreći u ime kluba HDZ-a, da se radi o vrlo kompleksnim i složenim stvarima. Nije, ako je ovo za Vladu, ja ne bih toliko podcjenjivala Vladu pa bi rekla evo da je za Vladu ovo bio izuzetan napor sačiniti ovakve izmjene kojima određene, u kojim pojedinim člancima određuje tarifu za pojedine radnje u postupku intelektualnog vlasništva. Sama materija intelektualnog vlasništva svakako da je kompleksna i složena to je van svake sumnje, ali odrediti pojedine pristojbe, odnosno visinu tih pristojbi za pojedine radnje nije neki naročito složen posao. I dakle kao što se ovdje iz obrazloženja prijedloga vidimo i kao što je to već evo kolega istaknuo i predstavnica Vlade, da smo se mi na to obvezali da tijekom drugog kvartala 2008. godine da izradimo ovaj ovakav zakon. Ali jednako tako da i potrebe upravo zbog novih instituta evo kao što je također to već istaknuto prvenstveno institut žalbe koji je uveo upravo Zakon o patentu moramo dakle osigurati i uvođenje pristojbe i za te nove institute. 2002. godine izmjenama Zakona o pristojbama kako u pravosudnim postupcima tako i u upravnim postupcima smanjene su te pristojbe za polovicu. One su nekada bile tako visoke da su onemogućavale građane u njihovim svakodnevnim radnjama a na vlastito u komunikaciji s administracijom. I zato je dobro, mi vidimo ovdje iz nekoliko primjera, da se smanjuje da se smanjuje tarifa i da je ta pristojba znatno manja. Evo primjerice, u u dosadašnjem tarifnom broju sedam koji govori o autorskom pravu i srodnim pravima pa onda se umanjuje iznos pristojbe na zahtjev za upis u registar zastupnika sa 500 kuna na 50 kuna. Mogu reći također da su iz Europe ljudi koji su promatrali usklađenje uvijek stavljali primjedbu na ovakve i slične zakone. Evo sjećam se i Zakona o sudskom registru kad su posebno istaknuli da je previsoka pristojba za upis u sudski registar a bila je onda negdje 100 ili 200. Dakle, čovjek koji želi formirati svoju tvrtku veliki je problem dati 100 ili 200 kuna. Nitko nikada nije rekao ali to mi moramo sami onda odlučiti kolike su pristojbe za naše građane. I dalje su vrlo visoke jer se i dalje i radnje i društveni život usložnjavaju i na sve to državi treba plaćati pristojbe, od onog najobičnijeg izvatka iz matice rođenih, vjenčanih, umrlih. Hoću reći tu paralelu. Zašto ovo ističem? Podržavajući ovo da moramo voditi računa i o tim stvarima jer ovdje uglavnom vodimo itekako brigu o pravnim subjektima koji su najčešće korisnici ovih usluga na koje plaćaju budimo realni vrlo male pristojbe. A građanin s druge strane kad se susretne s administracijom onda bome nekoliko takvih potvrda koje mu uopće i trebaju da bi konačno ostvario i neka druga prava znatno ga opterećuju. Prema tome, evo ja znam da nije ovo vaša i domena ali svi zajedno moramo oko toga biti vrlo obzirni kada izlazimo u susret onima za koje se pretpostavlja da imaju, moramo biti socijalno osjetljivi i vodeći računa o tome da zaštitimo na jednaki način i naše građane koji svakodnevno su izloženi pristojbama tražeći usluge od naše administracije. Eto, podržavajući ovaj prijedlog zakona u ime kluba SDP-a želim posebno istaknuti tu činjenicu da i u slijedećim ja vjerujem da, evo čini se da u nekoliko zakona koje moramo donijeti u trećem tromjesečju vrlo slične naravi a koje se odnosi na naše građane moramo itekako voditi računa. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Ima jedan zastupnik, gospodin Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama se dakle nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva s prijedlogom tarife upravnih pristojbi koje su njegov sastavni dio. Između ostalog donošenje ovog zakona kao što je i rečeno predviđeno je planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu. Ovim zakonom se uređuje plaćanje upravnih pristojbi za radnje u postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo a tarifom upravnih pristojbi propisuje se njihova visina, uređena su također pitanja plaćanja i oslobađanja od obveze plaćanja pristojbi, povrat i zastara prava na povrat pristojbi te pripadnost prihoda od pristojbi. Donošenje ovog zakona prije svega posljedica je uvođenja novih pravnih instituta u području prava intelektualnog vlasništva u procesu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji Republika Hrvatska se obvezala osigurati razinu zaštite intelektualnog vlasništva kakva postoji u zemljama U pretpristupnim pregovorima definirana je cijela grupa zakona kojima se regulira područje intelektualnog vlasništva a koju je bilo potrebno uskladiti u ispunjavanju preuzetih obveza iz sporazuma. U skladu sa pregovaračkim stajalištem za poglavlje VII. – Prava intelektualnog vlasništva od 18. listopada 2006. i zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju u Bruxellesu 14. veljače 2007. godine Hrvatski sabor je u srpnju prošle godine donio niz zakona koji se odnose na utvrđivanje prava intelektualnog vlasništva kojima se uređuje način stjecanja intelektualnog vlasništva kao i način zaštite od njegovog neovlaštenog korištenja. To su zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga, Zakona o autorskom pravu, Zakona o patentu, o industrijskom dizajnu, i žigu te Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda. Tim se izmjenama i dopunama navedenih zakona kao novi pravni institut između ostalog uvodi pravo na žalbu protiv odluka Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donesenih u 1. stupnju kojim se osigurava veća pravna sigurnost stranaka u postupku kao i veća kontrola donijetih odluka. Kao novina uvedeno je također ustrojavanje žalbenih vijeća koja će odlučivati po žalbama a djelovati će pri zavodu kao neovisna tijela. Što se tiče predloženih tarifa upravnih pristojbi važno je naglasiti kako se iznosi do sada postojećih pristojbi uglavnom nisu mijenjali tek su negdje minimalno korigirani. Uvođenjem novih instituta kao što je pravo na žalbu koji podrazumijeva cjelokupni postupak odlučivanja o žalbi jasno je kako će iz njega proisteći i određeni troškovi što se ovim zakonom moralo predvidjeti kroz određene iznose pristojbi. Tu se kao što i predlagač navodi vodilo računa da pristojbe i troškovi postupka po žalbi ne budu previsoki ali ni preniski jer ako su previsoki mogu ograničavati stranku u ostvarivanju prava na žalbu, ako su preniski mogu rezultirati raznim zlouporabama tog pravnog sredstva. Promjene se sastoje i u uvođenju novih instituta i izmjeni naziva određenih pravnih pojmova sukladno terminologiji koja se koristi u donijetim zakonima s područja prava intelektualnog vlasništva što predlagač u obrazloženju zakona i navodi. Eto iz navedenih razloga podržat ću ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo u 9 i 30 sati. Preskočit ćemo dvije točke zbog zamolbe predlagatelja i počet ćemo s točkom 6. Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja, P.Z.E. br. 57. Dakle, doviđenja i prijatno do 9 i 30 ujutru.